**Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospođe i gospodo zastupnici, sad bi prešli na Izvješće o prestanku zastupničkog mandata zastupniku Miroslavu Škori i početku zastupničkog mandata zamjeniku zastupnika Berislava Rončevića. Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Damira Sesvečana da podnese i obrazloži izvješće. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora temeljem svoje nadležnosti iz članka 104. Poslovnika Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 14. sjednici održanoj 19. studenog 2008. godine pisanu izjavu o ostavci na zastupničku dužnost zastupnika Miroslava Škore upućenu predsjedniku Hrvatskoga sabora dana 28. listopada 2008. godine. Člankom 10. stavkom 1. točkom 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor propisano je da zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran ako podnese ostavku, dok nadalje članak 11. i 12. citiranog zakona određuje da zastupnika čiji je mandat prestao zamjenjuje zastupnik zastupnika s iste stranačke liste s koje je izabran i zastupnik a kojeg određuje politička stranka koja je listu predložila. Kako je gospodin Miroslav Škoro izabran za zastupnika u 6. saziv Hrvatskoga sabora kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice u 4. Izbornoj jedinici Hrvatska demokratska zajednica je dopisom upućenim predsjedniku Hrvatskoga sabora od 4. studenog 2008. godine sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila Berislava Rončevića kao zamjenika zastupnika u navedenoj izbornoj jedinici. Slijedom iznijetog povjerenstvo je utvrdilo da su sa ostavkom na zastupničku dužnost Miroslava Škore ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za prestanak njegovog zastupničkog mandata a određivanjem njegovog zamjenika od strane Hrvatske demokratske zajednice i zakonski uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegova zamjenika Berislava Rončevića. Sukladno rečenom Mandatno-imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave temeljem članka 104. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje Odluke o prestanku zastupničkog mandata zastupniku i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjeniku zastupnika. Dana 19. studenog 2008. godine prestaje zastupnički mandat zastupnika Miroslava Škore. Zastupničku dužnost sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora dana 19. studenog 2008. godine počinje obnašati zamjenik zastupnika Berislav Rončević. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Prilikom polaganja prisege na zastupničku dužnost prisegnuli smo da ćemo se u svom radu držati Ustava i zakona i zbog toga će Klub zastupnika SDP-a glasati za ovaj zaključak, za ovo izvješće jer je ono utemeljeno na zakonu. Međutim, prisegnuli smo da ćemo dužnost obnašati savjesno i odgovorno i upravo zbog toga ne možemo prešutjeti bitne činjenice vezane uz ovaj slučaj. Prva činjenica jeste izjava gospodina Škore o razlozima napuštanja zastupničke dužnosti. Podsjetit ću, citiram: "Mediji su stvorili generalnu sliku o političarima kako su niš koristi, lopovi kojima je jedino stalo do fotelje, dobre plaće, dva mjeseca godišnjeg i povlaštene mirovine." a on ne želi da netko pomisli da je on takav. I još je rekao: "Nije važno biti na vlasti i misliti kako namiriti sebe nego je važno promijeniti stvari na bolje a to je tvrdi u našoj zemlji borba s vjetrenjačama.". Prvo, mi u SDP-u ne prihvaćamo da su za to mediji krivi. Krivi su prvenstveno postupci vlasti a posebno glede zadržavanja određenih povlastica političarima. Podsjetit ću, prijedlog za redefiniranje zastupničkih mirovina na zadnjoj sjednici na aktualnom satu nazvat je socijalističkom uravnilovkom. Stoga, ovo je prilika da još jednom podsjetimo bez obzira koliko to izgleda borba s vjetrenjačama i da kažemo nismo svi isti. Pa ako ćete vi kolegice i kolege to prešutjeti i prijeći preko toga mi nećemo. Druga činjenica jest ona o izboru zamjenika zastupnika gospodina Rončevića. Napominjem da je neosporno pravo stranke da izabere s liste koga hoće, stoga ovo i nije kritika rada bivšeg ministra Rončevića i budućeg zastupnika nego prvenstveno kadrovske politike HDZ-a a netko je davno rekao da je osnova svake politike kadrovska politika. Možemo nagađati zašto od sedam preostalih kandidata sa liste iz 4. Izborne jedinice HDZ izabrao baš gospodina Rončevića. Ne želim ni govoriti o razdoblju dok je gospodin Rončević bio ministar obrane o njegovom odnosu s predsjednikom Republike, o slučaju vojnih kamiona i svemu ostalom već samo oko toga što je u MUP-u ostalo nakon takve kadrovske politike. napast da ispravljate netočni navod ja ću citirati samo tri pasosa iz izvješća gospodina Karamarka ovdje u Saboru. Dakle, tako imenovani rukovoditelji u pravilu nisu posjedovali stvarni autoritet na temelju kojeg bi mogli uspješno upravljati sustavom i razvijati ga u skladu sa najboljom europskom praksom i standardima već su posjedovali samo formalni autoritet. To je nužno dovodilo do poremećaja u sustavu. Nepostojanje vizije i dugoročnih strategija razvoja policije što je dovelo do sadašnjeg stanja policijske organizacije koja ne može osigurati svoju temeljnu funkciju, a to je povoljno stanje sigurnosti ljudi, imovine i stanje javnog reda. Policijom danas nisu zadovoljni građani Republike Hrvatske, ali policijskom organizacijom nisu zadovoljni niti policijski službenici što zorno pokazuje postojeća istraživanja stavova građana i policajaca, a duboko vjerujem i stavovi svih nas. Stoga, iako policijom nisu zadovoljni građani, pa niti policijski službenici očito je bio zadovoljan HDZ. Jedino se eto toliko zaglibilo da se više tako ne može. Pa je partija svog vjernog vojnika poslala u pozadinu čekajući valjda bolja vremena da se situacija malo popravi i da se opet može politički kadrovirati po policiji. Stoga se cijela ova priča sa smjenom i imenovanjem može svesti na onu staru partijsku “pojavu osudi, a druga spasi“. Hvala. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. **Hanžek, Ivan (SDP)** Pa s obzirom da je kolega predstavnik kluba, ja moram ispraviti svog predstavnika kluba. Naime, ova odluka danas je donešena bez HDZ-a, samo jedan glas HDZ-a je bio za to i to predsjednik. Manjinci i oporba su izglasali, jer predstavnici HDZ-a nisu došli na Mandatno povjerenstvo. Zaključujem raspravu. Molim kvorum pa ćemo glasovati o prijedlogu ove odluke. 84 zastupnika i zastupnice, dakle imamo kvorum. Molim tko je za to da za prijedlog ove odluke, daklem da se, da zastupničku dužnost umjesto zastupnika Miroslava Škore koji je podnio ostavku, prestaje mu mandat, a da zastupničku dužnost počinje obnašati zamjenik zastupnika Berislav Rončević. Tko je za ovakvu odluku? Hvala.

Sa 84 glasa za i 1 suzdržanim donesena je predložena odluka. Prisegu zamjenika zastupnika Hvala. Hvala.